колеги. Както се разбрахме преди прекъсване на заседанието, продължаваме и гласуваме предложението на народните представители, тъй като имаме само едно четене и решение – само предложения и нямаме основен текст.

Просто ще бъдат отложени, няма как да има комисии по време на пленарно заседание, знаете. Просто ще бъдат отложени за някакви минути – до 15 минути след приключване на заседанието, но това е по преценка на председателя на Комисията. Колеги, прието е предложението по чл. 33 на народните представители Славов, Велов и Йорданова за изменение на ал. 4. Сега гласуваме

Уважаема госпожо Председател, колеги! Следващото предложение е на народните представители Атанас Славов и следващи. Комисията подкрепя това предложение и предлага да се създаде § 5. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения: „1. В ал. 3 числото „24“ се заменя със „72“. 2. Създава се нова ал. 4: „(4) Когато се налага законопроект да бъде разгледан спешно и по мотивирано решение на съответната комисия, прието с мнозинство от всичките ѝ членове, срокът от 72 часа по ал. 3 може да бъде съкратен до 24 часа.“

Уважаема госпожо Председател, колеги народни представители! Следващото предложение е от народния представител Атанас Славов и колеги за редакция на чл. 40.

Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите провежда редовно съвместно заседание с Обществения съвет от представители на неправителствени организации на всеки шест месеца, както и извънредно по инициатива на комисията или съвета.“

ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ДОЧЕВ: Следващото предложение е от народния представител Мая Манолова и предложение от народния представител Атанас Славов и колеги. Комисията подкрепя тези предложения и предлага да се създаде

накрая се поставя запетая и се добавя „както и в официалните профили на Народното събрание в социалните мрежи“. 2. В ал. 3 думите „предоставя на народните представители“ се заменят с „обсъжда от народните представители в пленарна зала“.“

прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 189 народни представители: за 189, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Продължете ДОЧЕВ: Предложение от народните представители Николай Хаджигенов, Мария Капон и други. Комисията не подкрепя това предложение.

Комисията подкрепя това предложение.

който става § 8: „§ 8. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и в официалните профили на Народното събрание в социалните мрежи“.

РАДОМИР ЧОЛАКОВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря, госпожо Председател. Колеги, понеже в миналото съм имал отношение към БНТ и към обществените медии изобщо, бих искал да Ви помоля да не заместваме БНТ 2 с БНТ 1 поради следните причини: първо, това, че е избрана БНТ 2 е установена парламентарна практика и тя се е наложила именно защото има проблем с излъчванията по БНТ 1. Не бих искал да изнасям лекции за мисията на обществените медии и за функцията на първите им програми, само ще кажа, че BBC 1 никога не излъчва парламентарен контрол на британския парламент. BBC има специална парламентарна програма, каквато впрочем е предвидена и в нашия правилник, която, за съжаление, още не е изпълнена и според мен трябва да се случи. Абсолютно невъзможно е британският парламент да поиска да се спре програмата на BBC 1, за да може да се излъчват неговите заседания или който и Представете си го като производствено предприятие, което си има цикъл – той е конвейер. Това е 24-часово непрекъснато производство и ние в момента му дръпнахме шалтера и казахме да се преподреди цялото производство. Нямате представа за какъв стрес става дума и нямате представа за какви загуби, защото това са сключени договори за излъчване на предавания, това са сключени рекламни договори. Не знам защо Народното събрание допуска едно предприятие да бъде поставено непрекъснато в ситуация на форсмажор, защото това е форсмажор.

но нека да мислим първо за обществената мисия на обществената телевизия, нека да мислим за стреса и загубите, които се произвеждат, на тези две предприятия – БНТ и БНР. На последно място, колеги, в следващите дни много ще се говори за 112-ото място. за 112-ото място. Нека вметна само, че в нито една европейска страна, в нито една страна – членка на Европейския съюз, не е възможно парламентът да се намесва по такъв груб начин в програмата на независим обществен оператор. Тоест една от причините да сме на 112-ото място – може би не изрично казана, е и това, че не бива която и да е от властите да се намесва в независимите медии и по този начин да интервенира в тяхната програма. (Шум и реплики от ИСМВ.) за да съм коректен. Така че, моля Ви, да не заместваме БНТ 2 с БНТ 1. Правя предложение към следващия състав на медийната комисия, която ще бъде избрана, да се положат всички усилия, за да може да се създадат парламентарни канали на БНР и БНТ, които да са отделни и независими от основните им програми. Благодаря Ви.

Чолаков са неоправдани. Мисля, че това не е страстта на залата. Да обсъждаме тук стреса на работещите в Канал 1 мисля, че е малко комично, защото ще трябва после да обсъждаме и стреса на работещите в Канал 2 на БНТ, след това да обсъждаме стреса на хората, работещи в БНР, които нямат шанса да го правят по друг начин, освен по „Хоризонт“. Така че да прескочим темата за стреса на работещите. Ако някой много настоява да изпълнява само обществена мисия, тогава трябва да спре рекламните си договори, в противен случай трябва да спре доходите си от бюджета на Пренастройването на програмата се прави лесно, макар и скучно за зрителите. Ако този парламентарен канал беше започнал да функционира, вероятно щяхте да имате някакво основание. Уви, не е започнал да функционира – подозирам, че е поради невъзможността на хората на власт да свършат тази работа. Благодаря.

Има предложение и от господин Чолаков за отпадане на израз, така че той ще бъде подложен също на гласуване. Други изказвания?

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Молбата ми към Вас е, когато изчитате самото предложение, уточнявайте какво точно гласуваме – дали самия текст или предложението, което е направено от народния представител, или от Комисията… …защото в пленарната зала се получава объркване и голяма част от народните представители, тъй като има и нови колеги, се объркват. Поради тази причина изчитайте самото предложение и поставяйте на гласуване самото предложение на текста, за да няма объркване в залата. Благодаря. Моля, процедура по прегласуване! Имаше направено предложение от господин Чолаков и аз затова го подложих на гласуване, тъй като предложението на народните представители Хаджигенов, Капон, Бабикян е подкрепено от Комисията. Затова коректно подложих на гласуване

да има редакция на Комисията, която е уж подкрепена, и да гласуваме само обратното предложение. Извинявайте, но това нарушава отвсякъде парламентаризма, освен объркването.

някакви процедури и ние сме по Вашия правилник, обаче това е абсурдно. Не може предложението на вносителите въобще да не се гласува. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Госпожо Капон, предложението на вносителите е подкрепено от Комисията и затова не се гласува. Гласуват се най-отдалечените предложения. В случая Вашето предложение Вашето предложение е подкрепено в Комисията – подкрепено е в редакцията на Комисията в Доклада, но в залата се прави предложение от народен представител, който има право на това. Окончателното решението е на пленарната зала, не на Комисията. Преминавам към гласуване на т.

следната редакция, след гласуването на предложението на господин Чолаков: „2. В ал. 3 след думите „парламентарен контрол“ се добавя „включително по чл. 107а“. Гласували

Комисията предлага да се създаде § 8, който става § 9: „В чл. 52 се правят следните допълнения: 1. В ал. 3 след думата „кворума“ се добавя „чрез компютризираната система за гласуване“. 2. Създава се ал. 5: Когато при гласуване на акт по чл. 86, ал. 1 от Конституцията или на отделна негова част или разпоредба общият брой на гласувалите е по-малко от 121 народни представители, председателят прави проверка за наличие на кворум и гласуването се повтаря.“ Имате думата за изказвания. Госпожо Василева, за процедура ли? Да, благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Василева.

прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 189 народни представители: за 189, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

Предложение на народните представители Атанас Славов, Иван Велов и Йорданова.

Подлагам на гласуване предложението на народните представители Хаджигенов, Капон, Бабикян и Василева, което не е подкрепено от Комисията. Гласували

не е подкрепено от Комисията. Гласували 190 народни представители: за 36, против 124, въздържали се 30. Предложението не е прието. Продължаваме нататък. Господин Дочев,

Предложение от народните представители Виктория Василева и Татяна Дончева. Комисията подкрепя предложението по буква „а“ и не го подкрепя по буква

Докладвайте сега и редакцията на Комисията.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, няма как да подкрепим предложеното и подкрепено от Комисията предложение за § 9 и ще Ви кажа защо. Невинаги, съвсем добронамерено, искането за процедура по начина на водене към председателя е свързано с конкретен текст от Правилника на Народното събрание, защото който и да било народен представител, дали управляващ или опозиция, може да има примерно конкретно някакви претенции по начина, ако щете, на даване на думата, или за това, че не е дал реплика на един или на друг, или примерно за нарушаване на реда, но невинаги е свързано само с Правилника. И това е нещо, което винаги в този парламент е било по този начин. Никой не си е позволявал да го промени. Това е в общи линии един начин да се запуши – така прокламирано от БСП през последните години – устата на опозицията. Въпреки че това клише на мен не ми харесва, но това е един вид опит за ограничаване на възможността да коригираме евентуално поведението и начина на водене на самия председател. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Ненков, никой няма намерение да ограничава никой в никакви права. Искаме просто тези права да бъдат ползвани добросъвестно, а не всеки да взима думата по начина на водене на заседание и да говори за ланския сняг. След като знаете какво е нарушено в Правилника, бъдете така добри, кажете конкретната разпоредба, която е нарушена. Няма нарушение по принцип. Има нарушаване на конкретна разпоредба в даден правилник. Господин Биков.

провери в Правилника или да прецени на око дали да даде думата, или да не даде. Със сигурност това ще създаде повече напрежение в залата, отколкото ако той позволи народния представител да дойде на трибуната. Народният представител ще започне да говори и ако председателят прецени, че това не е коректно използване на тази процедура, просто ще му отнеме думата. Няма как предварително председателят да знае кой ще се възползва коректно и кой некоректно от тази процедура. Не изхождайте от петъчното заседание, което беше извънредна ситуация. Не всяко заседание, Вие виждате, вече две-три заседания има след това, невинаги всички заседания са такива. Мисълта ми е следната – ще възложите на председателя на парламента прекалено тежка отговорност той да преценява персонално на око и рискът да сбърка и да увеличи напрежението е много по-голям и всичко ще отиде върху него. И понеже госпожа Митева ми е симпатична, искам да я предпазя от това. (Ръкопляскания Благодаря, господин Биков. За трета реплика? Господин Ненков, за дуплика ли? Добре, заповядайте.

изхождайки от парламентарната практика, е имало такива моменти, включително и ние сме злоупотребявали някой път с тази възможност, включително и други колеги – факт е това нещо, но никога и в миналия парламент не сме си позволили да го ограничим това като възможност. Тук вече е ролята на председателя – той да прецени, когато излезе някой народен представител и вземе по начина на водене процедура, дали тя е коректна или не. Но невинаги, пак повтарям, невинаги начинът на водене означава конкретна разпоредба в Правилника. Има много неща, които не са разписани. Няма сто процента съвършен правилник, който да регламентира във всяка една ситуация, всяко едно решение. И наистина колегата Биков е прав. Това ще Ви натовари Вас с тази отговорност Вие да преценявате на мига дали конкретна разпоредба е нарушена, или не. Просто Ви давам съвет, пък Вие, разбира се, можете да приемете каквото пожелаете. Благодаря Ви, господин Ненков. За изказване мисля, че господин Попов беше заявил първи. Заповядайте, господин Попов. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Дори в самата етимология на думата парламент от старофренски парле означава разговор, говоря, диалог. Това, което се предлага в настоящия правилник, на практика е ограничаване на тази възможност поради следните причини: Първо, когато става въпрос за процедурни въпроси, думата се дава веднага, което ще рече, че ако един народен представител иска процедура по начина на водене, той трябва да извади този правилник, (показва правилник) според това предложение, тук в момента са над 100 разпоредби, над 110 – 115 члена, трябва да направи проверка по всички тези 110 – 115 члена, да види кой от тях е нарушен, което трябва да се извърши мигновено, буквално за под минута, защото думата се дава веднага, след което пък председателят на Народното събрание да направи същата тази проверка, което ще отнеме много повече време на целия парламент, за да се извърши тази безумна проверка, което е наистина... Освен това председателят на парламента и сега, и за в бъдеще има право да отнеме думата на говорещия, тоест да го санкционира, ако той излезе извън този правилник. този правилник. И това в момента председателят може да го прецени. Не е нужно да се ограничава и да се задава на практика невъзможна за изпълнение от всички народни представители задачка. Благодаря. Благодаря Ви, господин Попов. Реплика? Госпожо Манолова.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ няма да подкрепи това предложение. Съгласна съм с голяма част от изложеното до момента – без квалификациите, които бяха използвани. Правен принцип е, че когато едно лице сочи нарушение на закон, на правила, то не е длъжно да посочи текста, по който се квалифицира нарушението и не виждам защо този принцип трябва да бъде променян за работата на парламента. Отделно от това аз самата, освен че съм злоупотребявала с тази процедура, но и винаги, независимо дали съм била от едната или от другата страна – в опозиция или в управление, съм настоявала Правилникът на парламента да бъде максимално демократичен, така че няма да го подкрепим това предложение. Освен това аз мисля, че това предложение не е и нужно на председателя Митева, която със сигурност може да се справи с всяка една екстремна ситуация в пленарната зала. Случват се такива при които наистина зависи от председателя дали ще овладее народните представители или не. Аз вярвам, че Ива Митева ще се справи с това предизвикателство и тя не се нуждае от тези охраняващи текстове. Благодаря Ви, госпожо Манолова. Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Василева и Дончева

предложението на Комисията за създаване на § 9, който става § 10. Моля, гласувайте предложението на Комисията за чл. 55.

Подлагам на гласуване предложението на народните представители, което не е подкрепено от Комисията. Гласували

Госпожо Председател, има предложение на народните представители Виктория Василева и Татяна Дончева,

Следващото предложение е от същите народни представители. Комисията не подкрепя предложението: „В глава седма – Сесии и заседания на Народното събрание, в чл. 65 отпада изречението „Те могат да вземат думата винаги когато я поискат“.

„В чл. 65 изречение второ се изменя така: „Те могат да вземат думата винаги когато я поискат по въпроси, отнасящи се до тяхната компетентност.“.“ Комисията не подкрепя предложението.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Хаджигенов, Капон, Бабикян, Василева за промени в чл. 65, което не е подкрепено от Комисията. Моля, гласувайте.

Подлагам на гласуване предложението на народните представители Савов, Велов, Йорданова за промяна в чл. 65, неподкрепено от Комисията. Моля, гласувайте. Гласували

предложението на Комисията за създаване на § 11 и изменение на чл. 65. Моля, гласувайте.

Следващото предложение на народния представител Николай Хаджигенов и група. Комисията подкрепя по принцип предложението. предложението. Предложение на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението по ал. 4, като в останалата си част то е оттеглено от вносителите.

„или изцяло по електронен път, като електронен документ, подписан с един или повече квалифицирани електронни подписи, изпратен на електронния адрес на деловодството на Народното събрание“. 2.

те задължително се изпращат по електронен път на електронния адрес на деловодството на Народното събрание, подписани с квалифициран електронен подпис от министър-председателя и главния секретар на администрацията на Министерския съвет. съвет. (7) За внесените от народни представители законопроекти се прилагат изискванията за обществени консултации по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, като на интернет страницата на Народното събрание се създава раздел „Обществени консултации“, в който се публикува информация за настоящи или проведени обществени консултации. Администрирането на обществените консултации се осъществява от администрацията на Народното събрание. (8) Когато законопроектите се внасят от народни представители, включително и за писмените предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване законопроект или изработения общ законопроект, към тях може да се прилагат: прилагат: 1. справка с информация дали са проведени срещи и с кои заинтересовани страни; 2. справка с информация дали законопроектът е разработен от външни за Народното събрание лица или организации и кои са те.“

Въпросът ми е: не трябва да разпределям законопроектите или ако е дошъл законопроект, към който не е приложена обществена консултация? Това не е предвидено в текста на чл. 76, както е предвидено в останалите хипотези за Министерския съвет. Благодаря Ви. Господин Попов, давам Ви думата.

Благодаря, уважаема госпожо Председател Уважаеми народни представители, моето изказване всъщност се припокрива с част от Вашето питане. Моето питане към Комисията или по-точно към вносителите на тези промени е следното: когато Законопроектът, който е внесен от народните представители, не е придружен с тази справка, дали са проведени срещи, с кои заинтересовани страни, справка с информация дали Законопроектът е разработен от външни за Народното събрание лица и организации, кои са те и така нататък? Това на практика не означава ли ограничаване на законодателната инициатива на народните представители? Ако към Законопроекта не е приложена тази справка, какво се случва оттук-натам? Вие ще го разпределите ли по комисии, ще го качите ли на интернет страницата, изобщо ще тръгне ли ходът Законопроектът да се превъплъти в закон в крайна сметка, или няма да тръгне? И ако не тръгне – това не е ли ограничаване на законодателната инициатива на народните представители и не е ли донаписване на конституционните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

„…от народни представители, включително и за писмени предложения за изменение и допълнение в приетия на първо гласуване законопроект или изработения общ законопроект към тях, може да се предлагат“, което предполага и че не може да се предлагат. Така че тази норма не е задължителна и всички Ваши опасения за това, че може да бъде ограничена законодателната инициатива имат своя отговор във вълшебната думичка в ал. 8 „може“.

Тоест в момента аз не мога да разпределя законопроект, към който няма мотиви и оценка на въздействието. Тоест, ако няма обществени консултации – мога ли да го разпределя? И ако няма справки, не би трябвало водещите комисии да го гледат. Това също не е определено тук. (Председателят Ива Митева и народният представител Хасан Адемов Госпожо Манолова, заповядайте.

Според мен има някакво неразбиране по отношение на процедурата, която в момента се случва в пленарната зала с тези първоначални промени в Правилника, който приехме да действа временно. Реално Комисията по подготовка на нов правилник предполагам, че ще извърши задълбочена, обоснована и дълга дискусия за това как трябва да изглежда Правилникът на Четиридесет и петия парламента. Това са временни предложения по отношение на Временните правила, които ще действат, докато бъде приет новият Правилник. Ами точно така е. Комисията за Правилника тепърва ще събира предложения за изготвяне на нов правилник или поне такава беше…

В тази връзка бих помолила колегите от „Демократична България“ да си оттеглят предложението за обществени консултации, като задължителен елемент от законодателния процес, нещо, което могат да направят при окончателното приемане на Правилника за Четиридесет и петия парламент, ако изобщо се стигне до това. Това сега са временни предложения и даже някои добри идеи просто в момента звучат нецелесъобразно за ситуацията, в която се намираме. Това означава, през следващата една седмица, през следващите десет дни, може би животът на този парламент ще бъде кратък, реално да няма абсолютно никакъв законодателен процес. Ами защото няма законопроект, който да може да отговори на високите изисквания и да спази всички срокове. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Извинявайте, до вчера работихте против всякакви правила, правихте предложения между първо и второ четене, променяхте цели закони, сега вече деклариране на срещи, консултации, кой участвал в писането… Да, аз ще подкрепя тези текстове за Правилника на Четиридесет и петия парламент. Но в момента това само усложнява работата на парламента. Правилникът не е за това да я усложнява, а за това да я облекчава.

казахте следното: това, че Четиридесет и петото народно събрание създаде Временна комисия за изработване на Проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, е някаква химера или решение, което подлежи на Ваше тълкуване. Ние в момента правим Правилник за дейността на Народното събрание. Имате мнозинство, ако някога решите да го промените в друг смисъл – да го направите, но това изглежда малко като ремонт на ремонта, госпожо Манолова. Сега приемаме едно за десет дни, после ще приемем нещо друго. Нещо повече, на мен най-силно впечатление, и то лошо впечатление, ми прави, че Вие коментирате текст от Правилника, който позволява обществени консултации с гражданското общество

за да видят хората отвън и тези, които Ви подкрепяха, и тези, които не, уважаеми колеги, че целта е една-единствена – не работа в полза и името на гражданите, а в собствен интерес. Е, показахте го сравнително скоро. Благодаря. Втора реплика, господин Попов. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Манолова, Вие помолихте колегите от „Демократична България“ да си оттеглят предложението в ал. 7, само че пропуснахте да помолите и колегите от ГЕРБ да си оттеглят предложението – и то е в ал. 8 и е свързано с това в ал. 7. И странно защо колегите от ГЕРБ сега предлагат това предложение, а десет години работиха без него? Сега се сетиха! Благодаря

Благодаря, госпожо Председател. Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Ще се абстрахирам от дребнавите политически заяждания, доколкото не виждам смисъл от тях. Бих искал да Ви обърна внимание върху следния факт.

Без значение дали парламентът ще живее ден, два, три, или ще изкара целия си мандат. Ние трябва да правим такива нормативни актове, сякаш те ще изкарат столетия. Германският граждански законник е създаван 30 години! За тези 30 години той все още е основа на гражданския процес в цяла Европа – пример за добро нормотворчество. Тоест аргумент от типа „Парламентът ще живее три дни“ е несъстоятелен. Така че бъдете така любезни

Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Атанасова – председател на групата на ГЕРБ, моля Ви, прочетете наименованието на тази комисия, прочетете и решението за създаване на тази комисия. Това е комисия, която е създадена с две цели: едната цел е изработването на Правилник за организацията и дейността Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. И второ, за промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. (Шум и това не е процедурата по изработване на новия Правилник на Просто Вие не знаете какво правите! не знаете какво правите и в каква процедура се намираме. Това са Правила, които да действат, докато бъде изработен новият Правилник на Четиридесет

твърдения и себеизтъквания. Всъщност хората, които поканиха гражданското общество в този парламент, са парламентарните групи на „Изправи се! Мутри вън!“

в рамките на следващите две седмици. Така че ние действаме, докато Десислава Атанасова се самопохвалва, без даже да знае в каква процедура участва. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Господин Вигенин беше заявил преди Вас, след това господин Славов и след това господин Чолаков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, госпожи и господа народни представители! Мисля, че трябва малко да се успокоим и наистина да си изясним какво всъщност правим днес точно така, чуйте какво имам да Ви кажа. Абсолютно е права госпожа Манолова, че целта на днешното заседание, на това, което правим днес, както ще видите и в материала, който Ви е раздаден, и в решението, с което беше създадена работната група, е,

От тази гледна точка, искам да кажа и на колегите от „Демократична България“, и на някои други, които са правили предложения по текстовете, че доста са надхвърлили според мен смисъла на това, което целихме с решенията, госпожо Атанасова, и на Председателския съвет, а и след това на парламента. Част от тези предложения, които обсъждаме днес, категорично не са особено належащи и те трябваше да влязат в работата по новия Правилник, по който тепърва ще заседава работната група и съответно парламентът. От тази гледна точка смятам, че това, което е предложено както от страна на ГЕРБ, така и от „Демократична България“, е въпрос, който трябва да бъде разгледан по-внимателно в рамките на предложенията по новия Правилник, който трябва да бъде разработен и приет от нашия парламент. Така или иначе ние в момента сме стигнали до един етап, в който единственото, което можем да направим, за да не се блокира дейността на Народното събрание сега, е да гласуваме… Аз правя формално предложение или може би подкрепям направеното от господин Попов – да гласуваме отделно новата ал. 7 с молба тя да бъде отхвърлена, с идеята, че този въпрос ще бъде разгледан в работата по новия Правилник. Уважаеми колеги от ГЕРБ, в продължение на няколко мандата Вие работите по един начин, който изкриви изключително законодателния процес. се опитвате да ни хвърлите в другата крайност, която ще блокира възможността за взимане на спешни законодателни промени. Аз Ви предлагам, ако искаме да работим адекватно в следващите седмица – две, докато бъде предложен новият Правилник, тази нова ал. 7 да бъде отхвърлена при едно разделно гласуване, да преминем нататък и да я имаме предвид в работата по новия Правилник. Благодаря.

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Радостен съм, че се случва този дебат. Защо? Защото има действащи разпоредби на Закона за нормативните актове, които, за съжаление, от доста време не се спазват от Народното събрание, при все че са приети 2016 г. С внесените разпоредби сме се опитали тези разпоредби, които по някаква причина Народното събрание не спазва, да бъдат пренесени в парламентарния правилник. Даваме си сметка, че това би затруднило вероятно законодателната инициатива, че би увеличило сроковете. В същото време държа да отбележа, че последните години – поне в няколко европейски доклада за върховенство на правото, за механизъм за сътрудничество и проверка, в Доклада по европейския семестър, се изтъква следното непредсказуемият характер на законодателния процес в България. Съгласен съм с част от направените изказвания, че този въпрос следва да бъде трайно уреден. Ако считате, че той не може да бъде трайно уреден сега, задължително трябва да бъде трайно уреден в бъдещия изцяло нов правилник. Но това са принципни въпроси и според нас те трябва да имат трайно уреждане, защото гражданите и бизнесът очакват предсказуемост на законодателния процес, а не хаотични и временни решения. Ако приемете, мога да направя предложение тези текстове да влязат в сила с отложено действие един месец след приемането им, или алтернативно да бъдат гласувани после в изцяло новия правилник. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Госпожо Председател, на път сме да направим много голяма грешка. Никога до този момент не е имало някакво такова явление като временен правилник. правилник. Госпожо Манолова, извинявайте, аз не съм юрист, обаче тук отзад в решението, което днес гласуваме – на всичкото отгоре това се излъчва и пряко – цялото Народно събрание подкрепя, или отхвърля съответните параграфи, накрая пише: „Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Вие искате да кажете… Ние какво ще обнародваме тогава в „Държавен вестник“? Госпожо Председател, днес днес ще приключим с тази тема. Ако някой иска да направи други предложения в Правилника, да се направят по надлежния ред. Комисията, която е тази временната, нека да си заседава, нека да си внесе отделни решения. Вие какво ще обнародвате в „Държавен вестник“?! Това искам да отговорите. Господин Ненков, в „Държавен вестник“ ще се обнародва решението, което се приеме днес. Това са изменения и допълнения в действащия правилник на парламента, който се прие да действа с решението на Народното събрание. Но в Решението за създаване на Временната комисия, точка 1.1 казва, че Комисията има за задача изработване на Проект на Правилник на 45-ото народно събрание. Точка 1.2 от същото решение казва, че до изработването на този Проект на Правилник на 45-ото народно събрание могат да се правят промени в действащия правилник, който е индивидуализиран със съответния тип обнародвания, като § 1 от Допълнителните разпоредби не се прилага, тоест по отношение на срокове и на процедури. Решението, което гласувахме днес, има нормативен характер, ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“, ще влезе в сила веднага от деня на обнародването и си се прилага.

Естествено, госпожо Председател, че Правилникът се казва – Правилник, а не Временен правилник. Всякакви изменения и допълнения, които ние приемем днес, са изменения и допълнения в Правилника и той става постоянен правилник. Исках да помоля господин Славов да не оттегли и да не модифицира предложението си. Господин Славов, заради професионалната ни чест. Това е идеално предложение. Мечтал съм в този парламент да се обединяваме около най-високия общ знаменател на законодателно качество и не ми се иска да се обединяваме от самото начало около най-ниския общ знаменател. Това, което предложихте, е обществени обсъждания на всеки законопроект, внесен от народен представител. Аз съм абсолютно съгласен с това. Моля Ви, не го оттегляйте! Моля Ви, не предлагайте модификации! Аз ще гласувам за Вашия проект. Благодаря Ви. Други изказвания? Госпожо Капон. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, може би някъде част от колегите, които не бяха в Комисията вчера – ние имаме вчера текстове, които сме решили как да бъдат, и част от тях са променени в редакцията. пет правилника да иска да изработи 45-ото народно събрание, то ще изработи пет правилника, зависи от нас какво ще гласуваме. На техническите консултации ние договорихме да има първа редакция, която да е Правилникът в началото на 45-ото народно събрание. Както виждате, аз самата не съм се съгласила с тях заради това, че съм вносител на други поправки извън леките поправки на парламентарната група. Така че всеки един от колегите можеше – имаме още други предложения, които са от неправителствени организации, от институти, които са направени. Това, което в момента е важно – дали има процедура, по която реално, независимо за какъв срок, докато този правилник важи, да може да се гледа законодателство. Това е най-вероятно притеснението на колегите. Защото, ако трябва да представят това като текст, който е минал и с който аз се съгласявам, че е изключителен – и трябва да е точно такъв, и да има Обществен съвет. Това, ако се случи, Изборен кодекс няма да има, ако Народното събрание е в къс етап. Казвам го абсолютно отговорно на всички, защото правенето на Обществения съвет – има достатъчно заинтересовани лица,

с промени, които всеки един е внесъл, това е единственият начин да няма широки консултации. Това е истината. Оттам нататък Вие ще гласувате каквото решите, а парламентарната група ще реши дали да го подкрепи или не.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Оставам с впечатлението, че това, което правим в тази пленарна зала, има за цел да обслужи точно определен, конкретен интерес, който обаче не е обществен, защото се бърза да се направи нещо, без то да е обществено обсъдено. Ако промените на изборното законодателство са изключително важни, те са важни да бъдат направени при широко обществено обсъждане особено като се има предвид, че тук има формации, които са част от този парламент благодарение на волята на българските граждани, които са искали и продължават да искат конкретни, ясни, коренни коренни промени в изборното законодателство. Да приемем временен правилник и временен закон ще бъде нова практика на българския парламент и ще стартира от 45-ото народно събрание, но аз не съм чувала да има временен закон. Има начин и процедура, по който, ако правилникът, който бъде приет след време, се наложи да бъде променен и изменен, може да бъде направено от това Народно събрание. Не зная какво имаше предвид един от преждеговорившите, който каза, че можем да приемем някаква норма с отложено действие, като, да речем, да приемем мажоритарно гласуване, но за следващите няколко парламента или след пет избора.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Капон, доколкото разбирам, защото не ми стана съвсем ясно, Вие се притеснявате, че ако се приеме този текст, който предвижда обществени обсъждания, оценка на въздействието и така нататък, няма да могат да бъдат направени промени в Изборния кодекс – бързи, за една нощ. Това, доколкото разбирам, е Вашата теза. Поради тази причина ние ще изчакаме да видим този парламент колко ще работи и тогава вече, след като направим тези промени, ние за постоянно ще приемем това предложение, което обаче сега няма да приемем, да приемем, защото много ще се обсъждат Вашите предложения за Изборния кодекс – от обществени организации, от изборни експерти, от всякакви хора. Накрая, на всичкото отгоре, ще им направим оценка на въздействието. Това разбирам, че казвате.

Изборният кодекс беше споменат. Ако обаче това е отношението Ви към Изборния кодекс, дайте да го приемем за три дни. Ами, колеги, Вие допреди две седмици ни обвинявахте – а ние, между другото, доста дълго време го обсъждахме и сегашния Изборен кодекс, Изборен кодекс, че сме го приели прекалено бързо. Тук изобщо няма да говоря за Венецианската комисия и за нейните препоръки, че изборни правила не могат да се приемат два месеца преди изборите.

Сигурно имаме различни забележки, но аргументът, че ние няма да го приемем, защото правим нещо временно, а ще го приемем за нещо постоянно, ми се струва странно. Нека да го приемем и временно, и постоянно, то ще си остане постоянно и после. Други реплики? Госпожо Атанасова, за трета реплика. Благодаря, госпожо Председател. Госпожо Капон, репликата ми не е да оспоря казаното от Вас, а за да благодаря за искреността. Защото само Вие се осмелихте да кажете, че новото мнозинство или колегите от тази страна на залата – трудно ми е вече да се ориентирам, целят да сътворят някакъв – дали временен, или колко постоянен правилник, с една-единствена цел промяна на изборните правила. Защото нямат отговор на въпроса: ще има ли правителство, кой ще носи отговорността? Просто Вие се готвите за избори. Всички останали думи за това колко много мислите за българските граждани и от първия ден ще решавате техните проблеми са просто, не едно заучено клише. Благодаря Ви все пак, госпожо Капон, че бяхте достатъчно искрена в пленарната зала и с всички български граждани, които ни гледат. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Председател. Благодаря Ви, колеги. За тези, които ме познават, знаят, че истината винаги ще ни спаси и това се вижда по законопроектите, които групата на „Изправи се! Мутри вън!“, и тези, които не знаете как се наричат, но те са 92-ма, и по мнозинство нямат мнозинство, колкото и да се иска може би на българските граждани, но до 121 нямат, или аз не мога да смятам, има тук по-добри математици сигурно. Така или иначе ние имаме достатъчно законодателна инициатива, която се вижда, и тя има своите оценки за въздействия и мотиви. Това, което искам да кажа, и още веднъж повтарям: Изборният кодекс трябва да е различен, защото ние не искаме да позволим избори да се провеждат по начина, по който се провеждаха досега. Ние не искаме да няма видеонаблюдение, ние не искаме да няма машинно гласуване със сертификация на машините, ние не искаме да правим избори ала управляващите в последните 12 години. По тази причина – да, Изборният кодекс, изключително искрено, е много важен. Той е важен, за да гарантира честността на вота на българските граждани и ние ще положим всички усилия да не правим Изборен кодекс в 12 без 5,

Добре – утре, днеска, няма значение. Затова нека да сме наясно, че с тази изборна администрация, с това информационно обслужване, по този начин, по който Вие ни правите изборите, Вие… Ами управляващите, независимо във Вашата смесица. Защото този Изборен кодекс е по този начин направен. Ние започнахме да работим и да Ви кажа: не е толкова голяма драмата с тези текстове за Изборния кодекс, защото той вече върви сигурно в Комисия. Но по-голямата драма е, че икономика в спешен порядък – всичко, от което имат нужда българските граждани, няма да може да се направи в сроковете, които трябва, въпреки разговорите, които имаме с организациите, с неправителствените организации. Така че аз съм достатъчно искрена да кажа, че независимо колко дълго ще работи това Народно събрание, ние искаме да работим. Може би Вашият слоган е този слоган – да, да, той идва от един друг филм, ама това да не спорим по темата. Добре е, когато PR агенциите гледат и това, ама това е в рамките на шегата. Но Вашият текст, госпожо Атанасова – за последно казвам – е добър и е добре вътре да може поне засега да се знае кои са организациите и с кого са готвени текстовете. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, чух тук много изказвания в най-различни посоки. Нека се придържаме към предложението. Член 26 и въобще Законът за нормативните актове Законът за нормативните актове не беше спазван в продължение на много години. В последния момент, през задния вход, вкарвахте разпоредби и тези разпоредби бяха приемани без гражданското общество и гражданите да могат да реагират. Това обществено обсъждане е абсолютно принципен въпрос и то е предвидено точно заради това – за да може гражданите да могат да отговорят на законодателното предложение, да се издадат становища от експерти. Вие го подкрепяте сега, а преди 10 години не го подкрепяхте и не го спазвахте! Имам предложение. Досега чух, че се говори за Изборния кодекс. Всичко, което приемаме, принципно ще важи занапред, не за вече внесените законопроекти. Ние вече разглеждаме Изборния кодекс, минал е на комисии, за него няма да важат тези разпоредби.

след влизане в сила на настоящия Правилник се прилагат изискванията на обществени консултации по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, както и на интернет страницата на Народното събрание се създава раздел „Обществени консултации“, в който се публикува информация за настоящи и проведени обществени консултации. Администрирането на обществените консултации се осъществява от администрацията на Народното събрание“. Нека това предложение с редакцията

добре разбрах какво искате да ми кажете, но не се прави по този начин. Това е разпоредба за Преходни и заключителни разпоредби, не е разпоредба колко са на Правилника. Трябва да кажете просто в Преходни и заключителни разпоредби, че „този параграф и тази алинея не се прилагат за внесените до влизането в сила на решението“. Това имате предвид? Окей, добре, благодаря Ви. Господин Аталай, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Картите, колеги, да си ги прибирате, че ще Ви трябват. Уважаеми колеги! Има още много добри недовършени неща, които може да свърши това Народно събрание. Има и време, когато на старите партии, които правеха закони чрез предлагане от отделни народни представители, ние сме реагирали бурно. Има време, разбира се, да говорим и за нормативните документи, които Вие, колеги, в момента предлагате. Моята молба е все пак, за да бъдем на висотата на Народното събрание, да се върнем към т. 5 от дневния ред.

Дето казват хората – Вие за каквото и да говорите, председателката и за каквото и да се опитва да въведе ред, ние трябва да знаем, че правим изменение и допълнение в Правилника на Народното събрание. Нищо друго не правим. Затова моята молба е: измененията и допълненията по параграфите, които вървяха, нека да си ги разгледаме така достойно и да се изказваме по предложенията, които са направени за за изменение и допълнение. Всичко друго – за Изборния кодекс, дали този Правилник ще засегне Изборния кодекс, или няма да засегне, това зависи от деня, в който вече ще бъде публикувано изменението и допълнението.

Откажете се от това притеснение, колеги! Хората и избирателят ни е изпратил тук, за да седнем и да възстановим диалога, за да може да се върне нормалността в тази държава. Ние не можем да върнем нормалността в Народното събрание. Излиза някой колега и казва: „А“. Госпожа Манолова излиза и слага „з“, а Аз-ът е името на Всевишния, колеги. Откажете се от „Аз“, дайте да се върнем на Правилника. Много Ви моля! Бъдете живи и здрави! Ви, господин Аталай. Други изказвания? Господин Велов, ще подложа на гласуване Вашето предложение накрая на проекта на решение, когато стигнем до Преходни и заключителни разпоредби.

в зависимост от резултата от гласуването. Моля, гласувайте алинеи 7 и 8 така, както са предложени в Доклада на Комисията за чл. 76. И двете заедно, те са свързани.

Сега преминаваме към гласуване на целия § 12 за изменение на чл. 76 по редакцията на Комисията.

По законопроекти, свързани с правомощия на общините, председателят на водещата комисия изисква становище от Националното сдружение на общините в

Госпожо Председател, следващото предложение е на народните представители Атанас Славов, Иван Велов и други.

По предложенията, внесени от народни представители, председателят на водещата комисия изисква становище от Министерския съвет или от съответния ресорен министър.“ Комисията предлага да се създаде § 14: „§ 14. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Народните представители могат да правят писмени предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване Законопроект или изработения общ Законопроект съгласно чл. 81, ал. 2 в 7-дневен срок от приемането му, съответно от предоставянето му на народните представители, които се аргументират. Предложенията не могат да противоречат на принципите, обхвата и мотивите на приетия на първо гласуване Законопроект. Предложенията се отправят чрез председателя на Народното събрание до председателя на водещата комисия и се вписват в публичен регистър на Народното събрание. По изключение Народното събрание може да реши този срок да бъде удължен най-много с три седмици.“ 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Предложенията по ал. 1 не могат да се отнасят до законодателни актове, различни от тези, чието изменение или допълнение е предложено в първоначално внесения Законопроект, освен когато това се налага във връзка с материята, за която е внесен. В този случай предложението следва да бъде прието от две трети от всички членове на водещата комисия. Ако предложението не бъде одобрено, то не се предлага за второ гласуване.“ 3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3,

Изказвания? Заповядайте, госпожо Йорданова. Госпожо Председател, колеги! Правя предложение за редакция – изразът „7-дневен срок“ да бъде „3-дневен срок“

Ви. Други изказвания? Господин Гаджев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди да мина към изказването ми по същество, само искам да уточня дали правилно разбирам току-що направената редакция, че промените, в предложенията, които се внасят от народни представители между двете четения, могат да бъдат до 3-дневен срок, ако правилно разбирам. Но доколкото знам, практиката на откакто съществува в България, че срокът за внасяне на предложения винаги може да бъде намален или удължен в рамките от решение на Народното събрание. Така че не виждам по принцип какъв е смисълът на подобно предложение, но окей. Аз взимам отношение по неподкрепената част от предложението на народните представители Славов, Велов и Йорданова, а именно, че предложенията, внесени от народни представители, доколкото разбирам, става въпрос все пак между двете четения, трябва водещата Комисия, председателят да иска становище от Министерския съвет или от ресорния министър. Това е едно абсолютно правилно предложение. Такава е била практиката винаги в комисиите. Просто е била неформална практика във всяко едно предложение, внесено от народни представители между двете четения на законопроектите, винаги са се изисквали становища на министерствата и техни позиции – дали подкрепят, или не подкрепят. И не само на министерствата, абсолютно на всякакви засегнати органи. Затова не разбирам защо Комисията не е подкрепила това предложение. Обръщам се с апел към залата да го подкрепите, тъй като това е една нормална практика и е правилно Комисията да иска становище от изпълнителната власт и от други органи за предложения между двете четения. Така че наистина не искам някой, който не го подкрепя, да обясни защо не го подкрепя. Благодаря. Господин Гаджев, само ще разясня, че и в момента в Правилника текстът е абсолютно същият. Просто се добавя „от народни представители“. То други не могат да правят предложения между първо и второ четене, освен народни представители. Тоест това си е действащо положение. То е уточняващо по-скоро, но с него и без него, нормата се прилага. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Славов, Велов и Йорданова

Сега преминаваме към гласуване на предложението, направено от Надежда Йорданова, за намаляване на срока в ал. 1, цифрата „7“ да се замени с „3“.

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 17: „§ 17. В чл. 96, ал. 1 след думите „и в електронен вид“ се добавя „или изцяло по електронен път, като електронен документ, подписан с един или повече квалифицирани електронни подписи,

Госпожо Председател, следващото предложение е на колегите Славов, Велов и Йорданова. Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 16: „§ 16. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В първото за всяка сесия заседание на Народното събрание председателят на Народното събрание представя справка за органите, които се избират изцяло или частично от Народното събрание, и чийто мандат изтича в рамките на съответната сесия, както и за органите с изтекъл мандат, чиито нови членове все още не са избрани.“ 2. Алинея 2 се изменя така: Кандидати могат да се предлагат от всеки народен представител, освен ако в решението за откриване на процедурата не е предвидено друго. Срокът за представяне на кандидатури не може да бъде по-кратък от две седмици от деня, следващ датата на приемане на решение за откриване на процедурата. Предложенията за избор заедно с биографична справка и документи, свързани с изискванията за несъвместимост, стаж, образование и другите изискуеми документи, се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 14 дни преди изслушването при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.“ 3. В ал. 3 се създава ново изречение четвърто: „Въпросите, зададени по този ред, се съобщават на кандидатите в писмен вид не по-късно от 24 часа преди началото на изслушването.“, а досегашното изречение четвърто става изречение пето. 4. Алинея 4 се изменя така: „(4) Предложенията за избор се разглеждат от постоянна комисия на Народното събрание, която изслушва кандидатите, които отговарят на изискванията на закона, като председателят на комисията е длъжен да покани кандидата да отговори на поставените по реда на ал. 3 въпроси. Комисията внася доклад, който обобщава резултатите от изслушването. Изслушването е публично.“ 5. В ал. 5 се създава изречение четвърто: „Докладът задължително съдържа и информация за поставените към всеки кандидат въпроси, на които кандидатът не е дал отговор.“ 6. В ал. 6 числото „24“ се заменя със „72“. 7. Алинея 7 се изменя така: „(7) Народното събрание приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидатите, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в съответната комисия, както и процедурата за избирането им от Народното събрание.“

1: а) в изречение първо след думите „и в електронен вид“ се добавя „или изцяло по електронен път, като електронен документ, подписан с един или повече квалифицирани електронни подписи, изпратен на електронния адрес на деловодството на Народното събрание“;

(ИСМВ):Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предложението на депутати от парламентарната ни група се отнася до възможностите на министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите да отлагат отговорите на актуални въпроси със седем дни. Смятаме, че актуалните въпроси би следвало да получат своевременно актуални отговори, така че нашето предложение е възможността да се отлагат отговори да отпадне в Правилника на Народното събрание.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата като човек, който е бил и от другата страна, не само в парламента, а и като човек, който се е занимавал с подготовката на отговори на подобни актуални въпроси. Да кажа каква е процедурата по принцип. Народните представители могат до 9,00 ч. в сряда да задават въпроси, на които, като се зададат до 9,00 ч. сутринта в сряда, трябва да се отговори в петък, тоест общо 48 часа.

глупост – да принуждаваме министри да дават неакуратни отговори, защото те няма да имат време за подготовка. Във всеки един въпрос може да се зададе въпрос примерно за състоянието на даден обект в управление на министерството, да сигнализира за проблем. Все пак тук не е идеята само да си правим политически циркове по време на парламентарния контрол, а наистина да се решават проблеми. И парламентарният контрол решава проблеми. Недаването на възможност на министъра, който и да е той, да се подготви, да има актуална информация, дори да се задейства по сигнал от страна на народния представител, задал въпроса, превръща функцията на парламентарния контрол единствено и само в политическо заяждане, без някаква градивна градивна роля и без да има въобще възможност за решаване на зададените въпроси или въобще за акуратен отговор от страна на министрите. Да, това ще даде много голяма възможност на опозицията, която и да е тя. В блицконтрола може да задаваш въпроси, които не изискват данни, докато в парламентарния контрол можеш да задаваш въпроси, които изискват данни. Отговарям, съжалявам, че влизам така в диалог, но по време на парламентарен контрол, който е зададен писмено, може да се изискват данни за конкретни политики, за конкретни дейности. Докато в блицконтрола, който предстои да гласуваме, мисля, е само по политики, което е малко доста по различно нещо и по по различен начин. Това, че много хора злоупотребяват и не го използват така, както е разписан в Правилника през годините, е друг въпрос. помислете малко дали има смисъл от подобно съкращаване на срока, ако искате да има смисъл от парламентарния контрол. Иначе ще стане само цирк. Това впрочем се отнася и за следващото предложение, да не взимам отново думата, за питанията и за възможността за подготовка на членовете на Министерския съвет за питания. Тук не става въпрос дали е този...

Уважаеми колеги, просто напомням, че според парламентарния правилник има тридневен срок за подготовка на актуален отговор по актуален въпрос. Три дни! Последната възможност да се подаде е вторник, отговорът на министрите, на премиера, на... Сряда, 9,00 ч., но реално въпросите са ясни още във вторник вечерта. Добре, има сряда цял ден, четвъртък – два дни за подготовка на отговор. Всъщност това обезсмисля обезсмисля срока, който е посочен в основния срок в парламентарния правилник, защото шиканирането на отговорите на министри, на премиера и на вицепремиерите е стандартна практика. Всъщност по този начин, чрез заобикаляне на Правилника и възможности за отлагане по най-различни причини, се стигна до ситуация, при която премиерът така и не се яви година и половина в Народното събрание да отговаря на въпроси, включително от парламентарния контрол. Смятам, че лошите практики, които до момента е показало прилагането на Правилника, просто трябва да бъдат отстранени, същото се отнася и за питанията. Има 14-дневен срок. Колко по дълъг трябва да бъде срокът? 20 дни, 30, месец, два?! Това са въпроси, които са важни за хората. Те се поставят и се очаква да има своевременен отговор. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Манолова. Други реплики? Господин Гаджев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, ако смятате, че за 48 часа може да се подготви перфектен, професионален и актуален отговор на на тема, която може да касае буквално състоянието на лодка някъде, Ви пожелавам някой ден да сте министър, а аз да съм депутат и да Ви ги задавам, и да ги отговаряте в този срок. Защото просто няма да ми давате никога тогава конкретен и правилен отговор, а ще си говорим само единствено политически за политики. Да, тук ми казват да внимавам какво си пожелавам, да не вземе да се сбъдне. Но все пак се обръщам към всички, които искат да правят не само шоу от парламентарната трибуна, а да има ефективност и и смисъл от парламентарния контрол. Призовавам Ви за разум – да помислите все пак кое е по-правилното решение и надявам се да бъдат отхвърлени. Благодаря. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на Мая Манолова и група народни представители за отмяна на ал. 3 в чл. 96. Гласували

Предложението не е прието.

Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 18: „§ 18. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „и в електронен вид“ се добавя „или изцяло по електронен път, като електронен документ, подписан с един или повече квалифицирани електронни подписи, изпратен на електронния адрес на деловодството на Народното събрание“. 2. Алинея 2 се отменя.“

се 34. Предложението не е прието. Моля, покажете по групи.

заповядайте Уважаема госпожо Председател, процедурата ми е по начина на водене. Когато народен представител изяви желание да вземе думата по начина на водене по дадена процедура, моля Ви, предоставяйте му думата от тази трибуна, защото не ни е ясно точно какво желае даден народен представител. Преди малко станах свидетел народен представител ми подвиква и казва каква е процедурата, а Вие я подлагате на гласуване. Молбата ми е – давайте думата на народния представител да изкаже процедурата си или по начина на водене, когато има забележка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Ибрямов.

пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси, отправени от народни представители на самото заседание, както следва: 1. министър-председателят и заместник министър-председателите на въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството; 2. министрите – на въпроси, свързани с конкретни политики. политики. (2) Въпросите по ал. 1 не може да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни. (3) Всяка парламентарна група има право на по два актуални устни въпроса, а народни представители, нечленуващи в парламентарна група, имат право общо общо на два актуални устни въпроса. (4) Министър-председателят, заместник министър-председателите и министрите, към които е отправен въпрос, отговарят веднага след задаването му. му. (5) Редът за задаване на актуални устни въпроси по ал. 1 се определя съобразно числеността на парламентарните групи по низходящ ред, като последен в реда е народен представител, нечленуващ в парламентарна група. Задаването на вторите въпроси е по същия ред след изчерпване на процедурата по зададените първи въпроси. (6) За процедурата по актуалните устни въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 97, ал. 2 и 3. и 3. (7) Парламентарните групи не могат да се възползват от правото си по чл. 54, ал. 6 във времето за отговори на актуалните устни

до два часа от заседанието всяка първа сряда на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание. Отправените въпроси не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни. данни. (2) Право на по два актуални устни въпроса има всяка една парламентарна група, а народни представители, нечленуващи в парламентарна група, имат право общо на два въпроса. (3) Министър-председателят и заместник министър-председателите, към които е отправен въпрос, отговарят веднага след задаването му. В случай на отсъствие на министър-председателя или заместник министър-председателите, поради болест или командировка извън страната, председателят на Народното събрание, съгласувано с тях определя заседанието, на което ще отговарят на актуални устни въпроси. (4) Редът за задаване на актуални устни въпроси по ал. 1 се определя съобразно числеността на парламентарните групи по низходящ ред, като последен в реда е народен представител, нечленуващ в парламентарна група. Задаването на вторите въпроси е по същия ред, след изчерпване на процедурата по зададените първи въпроси. (5) За процедурата по актуалните устни въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 97, ал. 2 и 3. (6) Парламентарните групи не могат да се възползват от правото си по чл. 54, ал. 6 във времето за отговори на актуалните устни въпроси.“

министър-председателя, вицепремиерите и министрите да се извършва всяка седмица – всеки четвъртък. Смятаме, че информираността за действията на кабинета би следвало да се осъществява публично – пред очите на българските граждани от парламентарната трибуна. Затова и сме направили такова предложение. Има нужда от парламентарен контрол върху действията на изпълнителната власт и това е един от начините. Освен Освен това смятаме, че предложението за блицконтрол в сряда ощетява опозицията, независимо коя част от залата е в опозиция, защото това е денят на опозицията – тогава има възможности за предлагане и включване в дневния ред на предложения, които иначе Председателският съвет и председателят не би включил в седмичната програма. Разглеждането на важни за опозицията, която и да е тя, подчертавам, въпроси е възможно единствено в сряда, във всяка първа сряда на месеца, а като предлагаме блицконтрол по същото време, реално ограничаваме възможността за разглеждането на законопроекти, които са важни за опозицията. Така че ако не приемете моето предложение за блицконтрол всяка седмица, то правя процедурно предложение блицконтролът да не се прави в сряда, а в четвъртък, за да има възможност опозицията в сряда да постави темите, които са важни за нея и за българските граждани, разбира се. Благодаря Ви, госпожо Манолова. Реплики? Други изказвания? Господин Биков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ние ще подкрепим предложението на колегите от БСП, а няма да подкрепим предложението на госпожа Манолова, и то от позицията на хора, които очевидно вървим натам да бъдем в опозиция, ако това Народно събрание продължи, по следната причина. Имайте предвид, че в петък има парламентарен контрол. Госпожа Манолова практически предлага целият четвъртък да бъде парламентарен контрол, защото ако дойдат всички министри тук, бройте най-малко два-три часа. Това означава, че законодателният процес ще бъде доста свит. Аз съм съгласен, че първата сряда на месеца е денят на опозицията, но самият парламентарен контрол е в интерес на опозицията преди всичко. Да, всеки народен представител може да зададе въпрос, но основно опозицията е тази, която контролира правителството. Така че не се отнема нищо на опозицията по този начин. Хубаво нещо е парламентарният контрол. Имайте предвид, че законодателството също е нещо добро за държавата, стига държавата, стига да бъде направено по добрия начин.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 Сега кое налага да промените Вашата позиция? Имам усещането, че вече се вживявате в ролята на опозиция и искате да контролирате Министерския съвет и министър-председателя.

Блицконтрол, господин Адемов, имаше в предния парламент, когато беше второто правителство на Борисов.

След това – по време на второто правителство на господин Борисов той съществуваше, разбира се, в друга ситуация. И тогава имаше мнозинство, за разлика от времето на господин Орешарски, когато се управляваше без мнозинство и с един златен пръст. Но във второто правителство на Борисов имаше мнозинство, този блицконтрол беше оставен. Въпреки че не бях депутат тогава, лично си спомням, че в края на това управление почти не се задаваха въпроси. Просто опозицията не можеше да измисли въпроси. Така беше! Защото Защото тогава имаше много партии в управлението, опозицията беше малка и не беше активна. Това беше причината да го оставим само в комисиите. Той си съществуваше и в предния парламент, имаше блицконтрол в комисиите – който иска, да пита. Ако всички сте преценили, ние затова казваме – подкрепяме го. Не държим чак толкова много. Ние ще бъдем достатъчно силна опозиция, ако сме опозиция, за да можем да контролираме правителството и с инструментите, които имаме в този парламент. Но като жест към Вас – носителите на мандата на господин Орешарски, решаваме да продължим тази практика по някакъв начин, защото виждаме – подобно управление, ако се състои изобщо този парламент. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване направеното предложение от Мая Манолова и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Гласували

Само искам да Ви обърна внимание, нека залата го реши – текстът е: „в последните до два часа от заседанието на всяка сряда“. Знаете, че всяка сряда от месеца е денят на опозицията за предложения за включване в дневния ред, независимо на

Добре, благодаря Ви, господин Попов. Има ли обратно предложение? Подлагам на гласуване така направеното предложение от господин Попов „всяка първа сряда“ да се замени с „всеки първи четвъртък“. Гласували

Госпожо Председател, следващото предложение е на народните представители Василева и Дончева. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 21: „§ 21. В чл. 145, ал. 2 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. Комисията предлага да се създаде § 22: „§ 22. В чл. 146 думите „Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.

думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. Подлагам на гласуване така докладваните параграфи 21, 22 и 23. Гласували

и от Хаджигенов и Капон. Комисията подкрепя тези предложения и предлага да се създаде § 26: „§ 26. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. Параграф 4 се изменя така: Под „присъстващи“ при гласуване се разбира участвалите в гласуването народни представители.“ 2. Създава се § 8а: „§ 8а. Достъпът на журналисти в сградата на Народното събрание за пленарни заседания, при изпълнение на служебните им задължения, е свободен и неограничен, както и тяхното придвижване.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Заповядайте, господин Попов. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, първо, моля за разделно гласуване на докладвания текст по т. 1 и т. 2, тъй като подкрепяме предложението по отношение достъпа на журналистите в сградата на Народното събрание, но не подкрепяме първата точка,

от една страна. От друга страна, неучастието в гласуването също е политически акт и много пъти се е случвало тук в тази зала народни представители да не желаят да участват в гласуване, като това също е тяхна политическа позиция.

Комисията подкрепя предложението относно отмяната на ал. 2 и не го подкрепя в останалата му част и затова ще го прочета: „В чл. 10 от приложението към правилника се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Всяка парламентарна група и парламентарна комисия имат право да ползват по едно моторно превозно средство на Народното събрание.“

Приложение към правилника – финансови правила по бюджет и финанси Текстът на чл. 11 да отпадне и да се замени със следния текст: „(1) Народното събрание поема допълнителни разходи на народните представители, в размер на две трети от основното месечно възнаграждение на народни представители по чл. 5. Същите представляват бюджет за допълнителни разходи на всеки народен представител. Тези средства не се плащат на самите народни представители, нито на парламентарните групи. (2) Народните представители, самостоятелно или в обединение между няколко народни представители, могат да избират свой собствен персонал, в рамките на сумата по ал. 1, между различни видове сътрудници, както следва: следва: 2.1. акредитирани сътрудници, работещи в Народното събрание, чието административно обслужване се осъществява пряко от администрацията на Народното събрание, съобразно условията за назначаване на временен персонал. Народните представители могат да назначат най-много двама акредитирани парламентарни сътрудници (при създаване на обединение между народни представители – до четирима). Най-малко една четвърт от общия бюджет по ал. 1 трябва да се използва за наемането на акредитирани парламентарни сътрудници. 2.2. Народните представители могат да назначават и „регионални“ сътрудници, установени в техните изборни региони. 2.3. Народните представители могат да предлагат, съгласно 2.1, платени стажове за „стажант-сътрудници“. Народният представител, който предлага стажа, ще може да определя конкретните задачи, които трябва да бъдат изпълнени по време на стажа. 2.4. Административното обслужване по т. 2.2 и т. 2.3 се осигурява от квалифицирана счетоводна кантора, регистрирана с предмет на дейност счетоводни услуги, за да се гарантира, че изискванията, свързани с данъчното облагане и социалната сигурност, са надлежно изпълнени. Най-много 75% от общия бюджет по ал. 1 може да бъде използван за регионални парламентарни сътрудници и стажант-сътрудници. Стажант-сътрудници се назначават за срок до 6 месеца, в зависимост от конкретната задача. задача. 2.5. От сътрудниците се изисква да нямат външни дейности, които могат да породят конфликт на интереси и подписват съответните декларации. 2.6. Народните представители не могат да наемат роднини по възходяща, низходяща и съребрена линия. линия. (4) Освен за наемане на акредитирани, регионални и стажант-сътрудници, до една втора от общия наличен бюджет по ал. 1 може да се използва за заплащане на услуги от доставчици, избрани от народните представители, като например за поръчка на експертно проучване, консултации, наем на помещения и други дейности, свързани с работата на народните представители в Народното събрание и изборните им райони. Разплащането се осъществява от декларираната от народния представител счетоводна кантора. (5) Имената на всички видове сътрудници, наименованието на платежния посредник, както и всички фирмени наименования на всички сътрудници се публикуват на страницата на Народното събрание, за времетраенето на техните договори, както и на раздела за всеки от народните представители. (6) Всички плащания се правят по банков път. Народният представител получава от счетоводната кантора отчет за извършените разходи, които декларира пред Народното събрание и се оповестяват в страницата.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение

1. В чл. 7 ал. 2 се изменя така: „(2) При реализиране на допълнителни задачи, възложени с решение на Народното събрание, народните представители могат да получават допълнителни възнаграждения в размер

„Народните представители, организирани в парламентарни групи, и народните представители, нечленуващи в парламентарна група, обявяват на всеки три месеца на страницата на Народното събрание в интернет информация за изразходваните средства, като се посочват и получателите на средствата (собствено и фамилно име или наименование).“, а изречение шесто се заличава.“ Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Понеже вчера на Комисия – за колегите, които бяха, имахме съгласие за така наречения постоянен правилник, който ще се прави след този правилник, да има достатъчно време за администрацията, за да може да приложи всичките мерки. По тази причина се разбрахме да създадем един текст, който почти да не променя чл. 11 на Правилника. Добре, че господин Главчев беше вчера, госпожа Караянчева беше също вчера, колегите от другите парламентарни групи, да се разберем за едно – господин Адемов, моля Ви, как без Вас, така или иначе стана ясно, че не може да продължава практиката от всичките години едни пари да вървят през едно пълномощно и да вървят пари в брой през Секретариата, и това нещо независимо какви отчети, въпреки че има една стъпка напред, трябва да я кажем, не е възможно това да остане така. По тази причина предлагам, господин Председател на Комисия, този текст, който е в чл. 11, да се добави: „Сумата се предоставя по банков път на народните представители“. Това е консенсусното предложение, което е, а вече парламентарните групи определят начина на разпределение, отчитане на контрола. Плюс на колегите последното изречение, което е, което вчера говорехме за начина на отчитане: „Народните представители, организирани в парламентарни групи, и народни представители, нечленуващи в парламентарна група, обявяват на всеки 3 месеца от страницата на Народното събрание в интернет информация за изразходваните средства, като се посочват и получателите на средства – разбира се, в скоби – (собствено и фамилно име или наименование).“ Ако трябва да кажем в момента, парламентарните групи имат възможност да контролират невъзползването от последния текст, който е: „допълнителни разходи се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане“. Няма как от бюджетни средства на парламента да се окаже, че има остатък, който да е за народните представители. Нормално е това да са пари за работа за нашите сътрудници, асистенти – местни. Цялата практика, която бях предложила, е практиката в Европейския парламент. Разбира се, тя може дълго да се коригира. Приемам тази логика на колегите и смятам, че това е компромисният вариант, така че да върви по нормален начин. Благодаря Ви, колеги.

Уважаеми колеги! Знам, че за голяма част от залата ние сме в предизборна ситуация и правим предизборна агитация, но не ми става ясно защо трябва да отпадне ал. 2 за частните автобусни превози? Защото голямата част от народните представители пътуват със собствените си коли, другата част евентуално с парламентарни коли. Там, където трябва да отиде народният представител, но има само частна автобусна линия, той с какво ще отиде, извинете? Защо всичко друго сме разрешили – и самолета сме разрешили, и колите, но частните автобусни линии сме ги забранили, защото не ми е ясно? Аз смятам, че това са редки случаи, в които народните представители, правейки се на много приближени към електората, пътуват с обществения транспорт и ако той случайно е частната автобусна линия, няма да му признаем разходите. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Ако искате да забраните пътуването с някои автобусни фирми, за които знаете, че са прононсирани от гербаджии, спонсори на ГЕРБ,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Всъщност група депутати от парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ сме направили предложение, с което да отпадне поемането от Народното събрание на разходите не само за частни автобусни линии, а също така и разходите за пътуване с държавния, общинския, железопътния, автомобилния, водния транспорт – първа класа, и спално място от цялата вътрешно-транспортна мрежа. Предложили сме също така признаването на транспортни разходи на народни представители за посещения в изборните им райони, включително поемането от страна на Народното събрание на самолетните билети на народни представители,

Смятаме, че народните представители получават достатъчна заплата, за да могат да си платят автобусните билети, билетите за железопътния транспорт и самолетните билети. Ако народните представители не могат да си поемат разходите по собствените автомобили и при пътуването с обществения и междуградския транспорт, то тогава как да го направят българските граждани? Извинявайте, с работна заплата, която е три пъти средната работна заплата за държавата, да не можеш да си платиш билета до Бургас или до Перник, или до Плевен, смятам, че тези привилегии в условията на пандемия не са честни спрямо българските граждани. Затова сме предложили и ограничаване на ползването на служебни автомобили до един на парламентарна група, като нашата парламентарна група се отказва изобщо от ползването на автомобил. Това че Комисията по Правилника е решила да подкрепи нашето предложение само по отношение на частните автобусни линии, не е решение на групата на вносителите. Ние предлагаме Народното събрание да не плаща с парите на данъкоплатците билетите на депутатите – нито частните, нито нито обществените, нито междуградските, нито самолетните билети, нито градския транспорт. Мисля, че всеки може да си купи билетче за метрото или както каза председателката Караянчева: „Ходете пеша бе.“ Това също е вариант.

Благодаря, госпожо Председател. Аз няма да коментирам предложенията на останалите народни представители, а това на Комисията, тъй като Комисията ги е отхвърлила вчера. Първото предложение на Комисията е по ал. 2, чл. 7, което гласи: „При реализиране на допълнителни задачи, възложени с решение на Народното събрание,

какво променяме ние в ал. 2? Сегашната ал. 2 на Правилника гласи следното: „Народните представители могат да получават допълнителни възнаграждения при реализиране на приоритетни за страната задачи.“ Тук се касае действително, че това е един вид награда към този народен представител, който е реализирал за страната приоритетни задачи, а не е някакво решение на Народното събрание. Решението на Народното събрание може да е всякакво, а народният представител може да реализира приоритетни за страната задачи, без да има решение на Народното събрание, защото по Конституция той е народен представител на цяла България. Затова аз правя редакционно предложение в следния смисъл: да остане старият текст в Правилника, като се добави, разбира се, накрая: „в размер не по-голям до 25 на сто от основното месечно възнаграждение“. По този начин запазваме и приоритетните задачи за България, и възнаградителния характер, ако се извършат тези приоритетни задачи, както и предложението на колегите – до 25 на сто от основното месечно възнаграждение. На второ място, моля да имате предвид и следното. Касае се вече за следващата точка – в чл. 11 изречение пето се изменя така: „Народните представители, организирани в парламентарни групи, и народните представители, нечленуващи в парламентарна група, обявяват на всеки три месеца на страницата на Народното събрание интернет В сегашния правилник ясно е записано, че парламентарните групи определят начина на разпределението на средствата, отчитането и контрола. Тоест контролът и отчитането на тези средства би следвало по аналогия от сега действащия правилник да се правят именно пред парламентарните групи на тези, които имат парламентарни групи, и за тези, които са, разбира се, нечленуващи в парламентарна група, да си остане старият текст. Благодаря.

прекратете гласуването и обявете резултата.

както Вашите министри искаха повечето от плащанията да се разплащат по банка, да има реална отчетност, това искаме. Както казах, наистина от 12 години нищо не се е променило относно лошите практики. Много правилно наричат определени партии „партии на статуквото“, така че моля за прегласуване. Надявам се да е ясно за какво става въпрос – по банка, а не в плик, не в торба, не с пълномощно на секретарка, а на всички директно! Благодаря Ви, госпожо Капон. Моля, гласувайте предложението, направено от Мария Капон

гласувайте. Гласували 170 народни представители: за 154, против 6, въздържали се 10. Приемаме този заместващ текст на ал. 2. Сега подлагам на гласуване предложението на Комисията за § 27 с така приетите предложения.

прието. Уважаеми колеги, искам само да Ви върна в чл. 83, където Ви обърнах внимание по отношение на предложенията на народни представители, които се изпращат за становище на изпълнителната власт. Наистина се оказва, че сме допуснали дублиращи текстове. Това предложение, което приехме на Славов, Велов и Йорданова, всъщност го има в момента в Правилника. Разликата е в императива, така че Ви предлагам редакцията да бъде досегашната досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „може да“ се заменят, за да стане императивен текстът. Иначе е така, както сме го гласували.

Госпожо Председател, Комисията предлага да се създаде наименованието „Заключителна разпоредба“ с § 28. „§ 28. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“

Колеги, предлагам Ви наименованието да стане „Преходни и заключителни разпоредби“ и да създадем нов § 28, който да има следната редакция: „Чл. 76, ал. 7 не се прилага за законопроекти, внесени до влизането в сила на това решение.“ Това, което беше предложено и от господин Велов, е § 28 да стане § 29. Имате думата, Уважаеми колеги, искам да Ви призова да гласуваме този текст, защото притеснението на парламентарната група „Изправи се! Мутри вън!“ е по отношение на внесените от нас вече законопроекти. Става дума за законопроекти, които са обсъдени с майки от „Системата ни убива“ – Законът за личната помощ, Законът за добавките на пенсионерите, за подкрепата на малкия и средния бизнес, Законът за лечебните заведения, с който да има възможност да се ревизират конкурсите. Днес внесохме Закона за публичните предприятия. Уверявам Ви, че повечето от законите – Законът за частния фалит, са широко обсъдени с граждански организации и всъщност причината да възразим срещу 30-дневния срок за консултации беше именно това – ревизирането, евентуалната невъзможност да бъдат разглеждани законопроекти, които са изключително важни. Това уточнение го направи господин Велов и сега беше направено от госпожа Митева. По начина, по който беше направено предложението, разпоредбата се отнасяше за всичко, което вече е внесено, включително законопроектите, които докладвам сега пред Вас от парламентарната трибуна. Това са изключително законопроекти, които се отнасят до българските граждани. Това беше поводът на моето възражение. Сега призовавам и Ви моля – моля Ви да подкрепите този текст

има закони, които няма да подлежат на тази процедура, и други закони, които ще подлежат на тази процедура и то на някакъв състезателен принцип – който си ги е вкарал до днес. Което ми се струва двоен стандарт. Ако ще се прави това нещо, да се прави за всички. Второ, Вашите закони по най-груби сметки струват между 15 и 20 млрд. лв. – ще струват на данъкоплатците. Имате ли финансова обосновка за тях поне, ако не обществено обсъждане, поне финансова обосновка? Съобразили ли сте с актуализация на бюджета за всички тези неща, които предлагате? Точно Вашите закони имат нужда от изключително сериозно и мащабно обществено обсъждане не само с присъдружните Ви неправителствени организации, но и с работодателските организации, със синдикалните организации и с всякакъв друг тип представителни организации, разбира се, експерти и хора, които участват в уличния дебат. дебат. Вашето изказване само ни мотивира да гласуваме против. Госпожо Председател, уважаеми колеги! Извинявайте, ама откъде-накъде откъде-накъде за едните закони може, които на Вас са Ви бързи и приоритетни, както беше с Правилника – спешни промени, така и тук едни спешни законопроекти сте внесли в а кой ще Ви изпълнява тези проекти, госпожо Манолова? Направете си правителство. Излъчете си министър на финансите да седи тук до Вас – да му натрупате една сметка и той да вика: да, добре, ок, ще го изпълним. Ето това е честността, ама с такива неща – извинявайте. Или го правите, както сте тръгнали да го правите с всичките тези обществени обсъждания, или просто недейте да хвърляте прах в очите на хората! Пак Ви казвам: изберете си правителство, назначете си министър на финансите и нека той той да дойде тук да го питаме него дали финансово са обезпечени тези законопроекти. Всичко останало е популизъм.

Уважаеми дами и господа народни представители, госпожо Председател! Първо, искам да кажа, че финансовите сметки, които преди малко бяха цитирани от 15 млрд. лв., са изключително грешни, неточни и неадекватни.

Ние много добре знаем, че бившето правителство не желаеше да подпомогне българските граждани. Вие си потвърждавате много добре позицията, че ще изоставите гражданите без необходимите им средства. (Ръкопляскания

Абсурдни твърдения на абсурден социален министър, който не го е грижа за хората с увреждания! Тези проекти ще влязат първо в Комисия, след това в пленарна зала, ще можете да се убедите колко струва всеки един от тях. Майките от „Системата ни убива“ чакат този законопроект. Обещаха го народните представители от всички парламентарни групи без Вашата, така че този законопроект, който ще започне да действа веднага, а не след 30 дни, е жизненоважен за хора, които са в безпомощно състояние. Не си играйте! Не превръщайте в политически един житейски проблем, житейските драми на десетки хиляди хора. Тези законопроекти трябва да бъдат приети в спешен порядък, както каза колежката Теодора, да бъдат спасени човешки животи.

Режим на гласуване. Моля, гласувайте.

и приета тази точка. Преминавам към съобщенията за парламентарен контрол на 29 април 2021 г., петък. Парламентарният контрол на 29 април 2021 г., предвиден като т. 8 от Програмата за работата на Народното събрание за 21 – 23 април 2021 г., няма да се реализира поради потвърдено неучастие на членове на Министерския съвет, които би следвало да отговорят на въпроси и питания зададени от народни представители. Министър-председателят на Република България в оставка Бойко Борисов няма да участва поради отпуск по болест.

министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма в оставка Марияна Николова; - министърът на финансите в оставка Кирил Ананиев; - министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев; - министърът на енергетиката в оставка Теменужка Петкова; министърът на вътрешните работи в оставка Христо Терзийски; - министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Петя Аврамова; - министърът на здравеопазването в оставка Костадин Ангелов. Министърът на труда и социалната политика в оставка Деница Сачева няма да участва в парламентарния контрол поради ползване на отпуск.